Da napravimo neki kontinuitet, pošto, ko je pratio od jutros prenos mogao je da dobije pogrešnu sliku o čemu se radi ovde.Ja ovde.Ja podsećam predstavnika Vlade da se mi nalazimo na temi – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Vlada je tražila da se on donese po hitnom postupku. Samo Samo da podsetim da Zakon o poljoprivrednom zemljištu je donet jula 2006. godine, pa je promenjen u leto 2008. godine, a krajem 2006. godine došao je novi Ustav Republike Srbije.Sledeća Srbije.Sledeća izmena je bila u 2009. godini. Znači, oni koji su bili na vlasti 2009. godine nisu nalazili za shodno da menjaju ovaj zakon, zato što imaju obavezu po obavezu po SSP i pridruživanju.Da podsetim da je 2015. godine isto menjan ovaj zakon i onaj ko je tada menjao zakon, takođe

nikakva ustavna promena u međuvremenu nije se desila, pa ako je bilo ustavno, zabranjuje se prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, onda ova drastična promena – dozvoljava se prodaja, ili je neustavna ili je o nečemu drugome reč.Da se sada vratim na ovaj amandman na član 2. Mislim da ste napravili grešku. Zašto? Kada pravno lice treba da saopšti svoju volju, onda se to radi opštim aktima, a pojedinačni pravni akt je konkretizacija te volje.Kada fizičko lice, građanin saopštava svoju volju, nije propisana bog zna šta, neka forma, dovoljno je da potpiše ugovor. Odredbe koje se tiču prometa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, morale su da ostanu sa tim podnaslovom.

jer onda praktično ste doveli u isti položaj poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini.Mi smo podneli ovaj amandman da bi vam skrenuli pažnju da ostanu oni stari nazivi podnaslova, jer suštinski se sve u tom podnaslovu tiče prometa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ovo što ste promenili i što menjate već sledećim članom, to je potpuno druga priča koja ne treba da utiče na naslov i podnaslove. Ovo je čisto jedan pravno-tehnički amandman, da bi se zadržalo ono što je praksa kako se pišu propisi u Republici Srbiji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.

iz razloga što su poslanici skupštinske većine pokušavali da prilično uvredljivo omalovaže zapravo amandmane poslanika koji su tražili brisanje ovog člana člana i ceo tok sednice nije bio baš u skladu sa Poslovnikom. Nismo se javljali da intervenišemo, jer mi nismo advokati ni jedne poslaničke grupe, ali zaista mora da se povede računa, vi iz skupštinske većine, trebalo bi da budete svesni činjenice da atmosferu u parlamentu kreira upravo skupštinska većina, samo zato što ima više vremena da govori.Jedno od obrazloženja zašto ne treba prihvatati amandmane gde se predlaže brisanje zakona je bila neka poruka građanima da kada se napiše da se neki član briše, da to ne znači ništa, jer obrisati jedan član, šta to znači, pa je onda bilo bilo pitanje, odnosno konstatacija jednog poslanika da ni jedan narodni poslanik koji je predložio brisanje nekog člana amandmanom zapravo ne zna šta piše u tom članu i to je, dragi moji, veoma uvredljivo, ali predsedavajući nije reagovao, zato što je očigledno danas imao neki drugi zadatak i potpuno je bio izvan Poslovnika.Takođe od strane jednog poslanika iz vladajuće većine da poslanici treba da se uozbilje. Naravno, opet se odnosilo na ove amandmane koje smo podnosili na ovaj Predlog zakona, upravo zato što smo veoma ozbiljni, nismo reagovali tada po Poslovniku, a bilo je apsolutne mogućnosti i upravo zato što smo izuzetno ozbiljni i što vrlo odgovorno radimo ovaj posao, mi smo predložili da se briše i član 2. Predloga zakona. Ovo što je navedeno u ovom Predlogu zakona šta je to, koji su to uslovi kada poljoprivredno zemljište može da se prodaje fizičkim ili pravnim licima, samo je potvrda onoga što mi pričamo već tri dana i tvrdimo da ovaj zakon nikako nije smeo da se donese, zato što ovaj zakon legalizuje prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.Možete vi da se ljutite kolikog god hoćete, ali nemate pravo, nemate argumenta da nam kažete da to nije tako i ko ima argument, neka ga iznese. Nije argument, tako stoji u SSP, pa mi sada odlažemo primenu SSP za 10 godina.Izvinite, to nije argument. Taj argument ide u prilog našem stavu da ovaj zakon ne treba donositi. Ne može narodni poslanik iz skupštinske većine da kaže da ne može da sluša poslanika koji obrazlaže svoj amandman i predsedavajući ne reaguje. potpuno regularno.Ako ne može da sluša, može da izađe, ova vrata okolo nisu zaključana.Narodni poslanik može, mora i treba da govori o svakom predlogu zakona, pa i o ovom. To što se vama ne dopada, što javnost Srbije saznaje za ova tri dana da ste vi zapravo obmanjivali da ćete ovim zakonom zabraniti prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, to je vaš problem. Kao što nije tačno da su građani Srbije glasali, kako je takođe ovde rečeno, da se ne briše član 1. ovog zakona. Takvo karikiranje, zaista je neprimereno i onom ko je to rekao i Narodnoj skupštini.Građani Srbije su glasali između ostalog, zato što ste vi davali lažna obećanja u kampanji, zato što ste vi u kampanji obećavali

da nećete staviti KiM ispred evrointegracija, a radite zapravo i jedno i drugo.Gde ćete veće poniženje od onoga što je danas najavljeno u medijima,

Dobro koleginice Arsić.Evo, ja sam sve vreme govorila i o ovom predlogu i ovom amandmanu. Vi pokušavate stalno da narodne poslanike terate u neki vaš kliše, pričajte, kažete – vratite se na amandman, pa sve ovo je vezano za amandman, sve ovo je vezano za SSP i vi nama kažete da mi ne znamo šta piše u ovom zakonu, a vaš ministar kaže da se poziva na član 62. Zakona koji ima samo četiri člana, i onda kaže mislio je na sporazum. Ne znam šta je mislio, znam šta je rekao.Dakle, mi i te kako znamo o čemu govorimo i ne možete vi da nas uterujete u nešto što biste vi voleli da čujete, jer smo mi danas takođe od nekoga ko je govorio o amandmanu sve ovo što sam ja sada govorila, sve je ovo zapravo osvrt na ono što su poslanici većine danas govorili u prepodnevnom delu i niko im nije skrenuo pažnju da ne govore o amandmanu. Ako mene pitate i ne treba jer poslanik treba da govori na način na koji misli da treba da govori, narodni poslanici odgovaraju sa svojim partijama građanima Srbije.Pustite vi brigu o nama sa te strane, ali kažete, kaže jedan takođe poslanik da je Vlada Srbije ovim članom, rekla je celim zakonom, ali ovim članom ja kažem, predložila da se ovim zakonom kaže - promene loše odredbe SSP. Kako je moguće članom 2. Predloga zakona koji usvaja Narodna skupština promeniti nešto što piše u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u tom aktu koji je 2008. godine usvojen u ovom parlamentu?I ponoviću, dakle, vi ste u pravu kada govorite da je ovaj sporazum doneo neka druga skupštinska većina, drugi režim, druga vlast, itd. To je apsolutno tačno, ali vas to ne oslobađa od odgovornosti zato što ste vi nastavili istim putem. Hvala. Zahvaljujem.Po Poslovniku, Nataša Jovanović. Izvolite. **Nataša Jovanović** Potpredsedniče gospodine Arsiću, reklamiram član 27. Poslovnika koji govori o našim pravima i obavezama kada je u pitanju poštovanje Poslovnika Narodne skupštine, vi ste sada u situaciji da zamenjujete trenutno na mesto predsedavajućeg Maju Gojković, ali nikako niste u situaciji da na sufliranje bilo koga od poslanika vladajuće koalicije prekidate govornika i niko ne može osim predsednika, ali po Poslovniku u određenim uslovima što može gospodin Branko da vam kaže da on vama suflira kako je pravilno i vi ste prekinuli koleginicu Radetu, toliko ste bili izgubljeni da ste je oslovili u muškom rodu, jer ste to uradili na sufliranje Aleksandra Martinovića.Više nikada nemojte na takav način da zloupotrebljavate Poslovnik o radu Narodne skupštine i da ako se učini nekome, evo sada Martinoviću, sutra nekom drugom LJubiši, ne znam kome, Srbi, da ih ne licitiram mada njih niko ništa ne pita ali da prekidate narodnog poslanika kada su… u skladu sa onim što piše u članu 2. odnosno obrazloženje amandmana, jer cela Srbija zna gospodine Arsiću da Martinović kada se javlja za diskusiju pojma nema šta piše u amandmanu, a takođe cela Srbija zna Koleginice Jovanović, pričate o mojoj povredi Poslovnika? E, da vas obavestim da ste po tom istom Poslovniku, svi narodni poslanici su u obavezi da se pridržavaju tačke dnevnog reda. Ja sam dosta široko tumačio Poslovnik i primenu te odredbe i dozvolio gospodini Radeti, dozvolio gospodini Radeti da na jedan dosta širok način, koleginici Radeti da na jedan dosta širok način vodi raspravu o amandmanu koji je podnela. Tako da, ja ne vidim gde sam pogrešio u primeni Poslovnika, osim što sam možda trebao i ranije.Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?

osim spornog ustavnog osnova, o kojem sam već nešto rekla obrazlažući prethodni amandman i o kome su dosta govorili neke moje kolege.Smatramo da je suštinski problem ovog predloga izmene i dopune ne samo o tome što on ne poboljšava ni ukoliko prethodno već doneseno rešenje, već ih naprotiv pogoršava po principu uvek može gore ili brže gore i jače, on dodatno ugrožava interese građana Srbije i ja mislim da u tom smislu ovaj član, čije smo brisanje predložili vrlo simptomatičan i simboličan, znakovit rekli bi naši susedi. Ovom izmenom se sintagma u državnoj svojini briše, postaju samo uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta.Ako znamo šta je ova državna svojina i na koji način je ona nastala, a nastala je uglavnom nacionalizacijom konfiskacijom i na način koji je bio tada u suprotnosti sa nekim evropskim merama, standardima, a umesto da je u međuvremenu izvršena restitucija, da je sprovedeno vraćanje zemljišta i nadoknada prvobitnim vlasnicima, sada se čak i ovaj pojam „državno“ briše. Da li to znači da ova vlast smatra da više to nije državna svojina, nego valjda to zemljište smatra privatnom svojinom, pa to izjednačava. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Sreto Perić, Miroslava Stanković Đuričić, Božidar Delić, Zoran Krasić, Filip Stojanović i Marina Ristić, zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. **Gorica Hvala gospodine predsedavajući.Ovim članom 3. predloga zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, vi u stvari dolazite do tih suštinskih promena, zbog čega su i ove izmene pred nama.Naime, vi ovim članom, novouvedenim članom 72đ, koga inače smeštate u pododeljak kada je državna svojina u pitanju kažete, odnosno propisujete tobože ili famozne uslove, stroge uslove pod kojima državljanin, koji je stanovnik države članice EU može da kupuje privatnu zemlju u svom vlasništvu. Tu kažete da taj državljanin treba da bude 10 godina u Srbiji, da živi u Srbiji, treba da ima, odnosno da obrađuje tri godine to poljoprivredno zemljište, treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, treba da ima svu mehanizaciju i može da kupi dva hektara zemlje, najviše.Pitam ja vas – da li vi mislite da će to da pohrle neka fizička lica iz zemalja zapadne Evrope da dođu ovde? Vi tobože, u stvari pomerate i izmeštate fokus čime treba ovaj zakon da se bavi, izmeštate fokus kako se privatizuje zemlja kada su pravna lica u pitanju. To je problem, još jednom vam skrećem pažnju, to treba da bude predmet izmena izmena i dopuna Zakona, promet poljoprivrednog zemljišta kada su pravna lica u pitanju i to kada su u pitanju domaća i strana pravna lica. Vi znate da mi imamo samo poljoprivredno zemljište koji je naš prirodni resurs i sa čime možemo da idemo, na kraju krajeva i u EU, u koju, verovatno nikada nećemo stići što se nas iz DSS tiče ne moramo da stignemo u EU.Gospodine ministre, dajte da ovaj zakon otvorimo, suštinski da ga promenimo, dajte da vidimo šta je sa zadružnom zemljom, šta je sa poljoprivrednim zemljištem koji je u vlasništvu kombinata i koji je predmet tajkunske

ovaj član dopisujete da biste ga uskladili pod obavezama koje vam nameće SSP, ceo dan se pravdajući da je taj SSP loš, loše ispregovaran i da vi imate problem sa njima, ali ja bih vas podsetio da ste 2008. godine, vaš osnivač Tomislav Nikolić, glasao za taj isti SSP i da vi po tom SSP provodite ceo taj program priključivanja EU, kojim se toliko hvalite.Vidite, mi smo danas ovde kritikovali, poslanici opozicije, celokupne vaše zakonske predloge upravo pokušavajući da vam pokažemo da je ovo jedna obmana, obmana građana Srbije i da vi ovo samo dovodite da biste zadovoljili jednu pravnu formu, pre svega zbog EU i zbog SSP, ali smo se danas dotakli, i ja mislim da je to dobra osnova za jedan ozbiljan dijalog, jednog ključnog problema koji imamo sa poljoprivrednim zemljištem, koji jeste nacionalni vitalni resurs, neobnovljivi resurs.Pohvalio bih i ono što smo juče mogli u „Politici“ da pročitamo, ministar ekologije koji je ukazao na problem otuđenja pijaćih izvora vode i kada saberemo izvore vode kada saberemo poljoprivredno zemljište, mi moramo da vidimo šta činiti sa jednim problemom, da mi već sada imamo situaciju da su hiljade hektara završile u rukama stranaca.Mi imamo situaciju da vi nameravate i dalje hiljade hektara da dajete u ruke strancima. Danas smo pominjali firmu „Tenis“ i, evo, ako mogu da se složim sa kolegom Rističevićem i sa kolegom Đukanovićem i sa koleginicom Gojković, oni su ukazali da je problematično što su tajkuni i to mahom preko inostranih of-šor firmi, registrovanih na Kipru ili u nekim drugim of-šor zonama, došli u posed ogromnih oranica. Oni su i grobari srpske poljoprivrede i „Delta agrar“ i MK Komerc i „Viktorija grupa“ i „Matijević“. Vrlo su odgovorni za katastrofalno stanje u srpskoj poljoprivredi, pored političara. Istovremeno i stranci, poput hrvatskog „Agrokora“, su stekli to zemljište. Hajde da vidimo šta mi treba da uradimo da se to poništi, da se vrati u stanje u kakvom bi trebalo da bude.Vi niste predložili niti jednu izmenu koja dotiče pravi problem i to je sva suština našeg današnjeg spora. Nema potrebe da se svađamo, nema potrebe da se ljutite, ali mi želimo da vam pokažemo da ili niste svesni problema, zato što ne znate i nestručni ste, ili ste saučesnici. Saučesnici ste upropaštavanja ove zemlje koje traje već 17 godina. Nažalost, mislim da je to ovo drugo. Da je ovo prvo, možda bismo i razgovorom mogli da dođemo do nekog zajedničkog ali je problem što vi samo kontinuirano nastavljate jednu politiku koja nas 17 godina upropaštava. Sada će jedan „Tenis“, koji sarađuje sa tom MK grupom i koji će zajedno imati ovde poslovne poduhvate, staviti možda poslednji ekser u mrtvački sanduk srpske poljoprivrede i to je ključni problem celokupne vaše politike prema poljoprivredi i odnosa poltronstva prema EU, gde ne vodite interes o srpskim građanima i srpskoj nacionalnoj ekonomiji, već vodite računa o interesu stranaca. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, čisto javnosti radi, da ne bi bilo zabune, bilo koju odredbu koju bi mi usvojili, a koja bi retroaktivno imala dejstvo, pa i na ove tajkune, što bih ja želeo, bi bilo protivustavno. Dakle, džabe bi krečili. Ovaj zakon bi bio proglašen neustavnim.Kako zaštiti ubuduće da poljoprivredno zemljište ne padne u ruke pravnih lica, nekih drugih tajkuna i da oni to ne prodaju, a da podsetim da je „Agrokor“ kupovinom „Dijamanta“ postao vlasnik poljoprivrednog zemljišta. Znači, pošto je „Dijamant“ imao određenu količinu, površinu poljoprivrednog zemljišta, kupovinom „Dijamanta“ u privatizaciji „Agrokor“ je ostao vlasnik tog poljoprivrednog zemljišta, a mislim da je to prodao „Matijeviću“. Ubuduće ukoliko država oseti da je to opasno, ona može da ponovo uvede institut prava preče kupovine.Po ovom zakonu, svo zemljište koje bude ponuđeno posle deset godina fizičkim licima, strancima, prvo država ima pravo preče kupovine, pa onda komšija ima pravo preče kupovine, pa tek posle ta dva prvenstva kupovine, tek onda strani državljanin, fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji te lokalne samouprave, koji deset godina ima poljoprivredno gazdinstvo može da kupi do dva hektara, pod uslovom da ima mehanizaciju i da se bavio poljoprivredom tri godine. Dakle, tek posle ta dva prava, takvo isto pravo, ukoliko država bude smatrala da treba koristiti, može da uvede pravnim licima ili da stimuliše komšiju odnosno naše domaće fizičko lice da mu da povoljan kredit da on ima pravo prvenstva, pošto ga ima, da on kupi to poljoprivredno zemljište.Neistina je da ne postoji institut da zaštitimo i to zemljište od stranaca, od stranih pravnih lica. Dakle, ukoliko želimo, mi možemo da kreditiramo domaće fizičko lice da ono ima pravo prvenstva da kupi da kupi od MK Komerca, od „Delte“, „Agrokora“ i drugih tajkuna poljoprivredno zemljište. Ukoliko država to bude želela, ukoliko ova vlast ostane, ja mislim da će se to i desiti. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. svaki stav obrazlažem, ali su interesantni ovi uslovi koje ste predvideli da bi stranci mogli da kupe zemlju. Između ostalog, kažete da je najmanje deset godina stalno nastanjeno lice u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta.Strah koji se javlja kada se vidi ova odredba podseća na vreme pre otprilike godinu dana, kada je vaša Vlada imala ideju da migrante koji su došli u Srbiju raseli po napuštenim domaćinstvima tako da mi nešto liči da bi ovo možda moglo to da znači. Prošlo je već neko vreme. Proći i tih ukupno deset godina i možda ćete na na taj način prodavati zemlju, kao što su, ponavljam, poljoprivredno zemljište prodavali i pre vas. Nema nikakve razlike između Todorića i ovog vašeg „Al Rafaveda“. Dakle, na isti način se neodgovorno ponašate prema poljoprivrednom zemljištu, prema srpskim seljacima. Ovde govorite o pravu preče kupovine i ja vas pitam šta će državi zemlja? Treba pravo preče kupovine da imaju poljoprivrednici, seljaci, a ne država. Državi treba zemlja samo da manipuliše, da se zloupotrebljava. Država se bavi državnim poslom, državnom upravom, a ne poljoprivredom. Poljoprivredom se bave seljaci, bave se poljoprivredni kombinati, gospodine ministre, i u tom smislu, kada ste već donosili, trebalo je da uradite ovo. Naravno, vi niste razmišljali na taj način kao što ste predvideli da ćete vi kao ministar, zajedno sa kolegom drugim ministrom, da određujete pravo preče kupovine, rokove, uslove i način postupka. Ako imate ovo u zakonu, onda vam to ne treba. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Smisao ovog amandmana je da se ovako precizno navedeni uslovi pod kojima državljani članica EU mogu steći pravo na kupovinu dva hektara zemlje je upravo da se spreči na neki način diskriminacija između građani koji su zainteresovani eventualno da povećaju svoje imovno stanje tako što će dva hektara da kupe zemlje u Srbiji. Nije na odmet malo humora da unesemo u ovo. Ne preti opasnost Srbiji, kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, od onih koji će kupiti dva hektara. Mi moramo da razmišljamo kako ćemo da sprečimo one koji su, primera radi, pokušali na Zlatiboru da poljoprivredno zemljište, zadruge na Zlatiboru pretvore u građevinsko zemljište, pa su bili umešani čak i članovi Vlade. To je bila velika afera u javnosti. Zorana Mihajlović je tu prednjačila i ušla je u sukob sa lokalnom samoupravom jednostavno došla na ideju da poljoprivredno zemljište koje je pretežno pašnjaci pretvori u građevinsko zemljište. Šta mislite, zbog čega je atraktivno PKB? Nalazi

kada je Maknamara došao u posetu tadašnjoj Jugoslaviji, pitao je tadašnjeg predsednika Savezne vlade, Branka Mikulića – ko garantuje da će se vratiti eventualno krediti koje da Svetska banka? Branko Mikulić je rekao – ja, lično i moja Vlada. Tako mi izgleda ovo vaše odmahivanje glavom, vi ste promenjivi, doći će jedna nova garnitura, pa će to da se doseti, nije suština ovako precizno navesti. I šta će biti ako vam neko iz Komiteta EU kaže da je ovo diskriminacija? Hoćemo ponovo zasedati i stavljati ovo van snage? Zahvaljujem se.Samo da obavestim da Poslanička grupa Srpske radikalne stranke nema više vremena, osim od predstavnika i po amandmanu.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Sve države za proteklih 20 godina koje su ulazile u tu tvorevinu koja se zove Evropska unija, imale su obavezu da statusno izjednače u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnostima državljane EU sa svojim domaćim državljanima. Svi oni su tu obavezu morali da izvrše u nekom vremenskom periodu, od kad ta država postane član Evropske unije. Nismo tu nešto specifično, te ta specifičnost ne može ni da postoji. I mi nemamo potrebe da pre ulaska u EU pravimo neki period kada ne treba dozvoljavati to sticanje, jer mi nikada nećemo ni biti članovi EU. To je jedna stvar, koja je vrlo važna.Druga stvar, ovaj član vam je potpuno pogrešan, jer on stvarno zadire u nešto što se tiče diskriminacije. Vi dovodite u nepovoljan položaj i različit položaj privatno lice, vlasnika poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, kada to prodaje, navodno, nekom strancu i kada prodaje našem državljaninu. Jer, ipak, ustavna odredba govori da je promet tog zemljišta slobodan, a ograničenja i posebni uslovi moraju da deluju generalno. Vi tu vršite svojevrsnu zamenu teza. I to je, po meni, pogrešno.Još nisam čuo da je Ministarstvo poljoprivrede iskoristilo svoje zakonsko ovlašćenje iz člana 59. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Znate i sami, ako se godinu dana ne koristi…Primenjujete to? A, ne primenjujete. Pa, verovatno nemate kapacitete da to primenite i da nađete podobno lice koje bi u sledeće tri godine ušlo u zakupni odnos i obrađivalo zemljište koje godinama nije obrađeno.Znate,

ovom strateškom vrednošću, a to je ipak poljoprivredno zemljište. Male države, mali narodi, čuvaju ono svoje što imaju. Nemojte da se upoređujete sa velikim državama.Zapamtite samo još jednu vrlo važnu stvar. Nekada davno, pre 150 godina, razvijena je jedna doktrina koja kaže – Sibir nije vlasništvo Rusije, to je svetsko bogatstvo, to pripada svakome. Ko može da ga koristi? Može da ga koristi privatni vlasnik.Ovo što radi EU, to je modifikovana varijanta. Gde je Nemac vlasnik, to je nemačko, a tamo gde je nemačko, to ima legitimno pravo da dođe i nemačka vojska. Zapamtite, oni se toga nisu odrekli. Dajte da se i mi ne odričemo onoga što je samo naše. Zahvaljujem.Iskoristiću priliku da još nešto kažem o spornom ustavnom osnovu ovih novih rešenja o tome što su već kolege više puta danas rekle. Potpuno se slažem i sama sam to istakla, da je više vođeno računa prilikom pisanja ovih rešenja o SSP, nego o Ustavu Srbije, jer kako drugačije da protumačimo to što se kao ustavni osnov ovih rešenja navodi član 97. Ustava stav 1. gde se zapravo uopšte ne pominje poljoprivredno zemljište i koji ne daje zaista nikakav osnov za ova rešenja.Zaista bih volela da mi neko objasni na koji način je ovde nađen nađen osnov da se ovakva rešenja napišu? Ja bih mnogo više volela da se predlagač pozabavio nekim drugim članovima Ustava. Ja kao neko ko nije pravnik možda ne bi trebala da govorim o tome, trebalo je da kažem da se predlagač time pozabavi, ali možda je bolje bilo da su se pogledali neki drugi članovi Ustava, kao što je, recimo, član 58, koji jamči mirno uživanje prava svojine i drugih imovinskih prava, ali to ne mora biti pravo svojine, to može biti pravo korišćenja, pa onda uživanja, pravo zakupa itd.Ova koja inače pripadaju građanima Srbije, mogu biti, to su i neka od prava koja mogu biti ugrožena ovim zakonom i ovim dodatnim rešenjima, ponavljam, novim rešenjima upravo ponovo ugrožava i pogoršava položaj i prava građana Srbije.Takođe, član 17. Ustava kaže da stranci uživaju prava garantovana zakonom, sem onih koji pripadaju samo državljanima, građanima Srbije. Pa, nije valjda besmisleno da neka prava imaju samo građani Republike Srbije, a ne i stranci? Mogla bih da navedem još nekoliko članova Ustava, ali nemam više vremena. Hvala.

a da ne samo da nismo ušli u EU, nego da u EU nikada nećemo ući, pa i za ovih 10 godina za koje vi pokušavate da ograničite delimično prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Sve druge, rekao bih, ozbiljnije vlade u EU su, naravno, ograničavale tu mogućnost i 11 godina posle ulaska u EU, a mi, evo, 11 godina pre ulaska u EU nudimo prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.Naravno da građane Srbije niste pitali o tome ništa na referendumu, niste imali čak ni javnu raspravu. Vi, gospodine ministre, ne možete da navedete jednu asocijaciju poljoprivrednika koja vas podržava u prodaji poljoprivrednog zemljišta strancima. Takve asocijacije nema. Ni jedan srpski poljoprivrednik, normalan, rekao bih i dodao, nikada neće podržati prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.Vi, naravno, niste imali hrabrosti da pitate građane Srbije na referendumu šta misle o ovoj vašoj da vi ovde izjednačavate državljane članica EU sa državljanima Srbije. To je vama bitno, da vi zaštite prava građana drugih drugih država, a zaboravili ste prava sopstvenih građana.Nisam primetio da pominjete u ovom Predlogu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, primera radi, da građani Ruske Federacije mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji,

kako je neko loše ispregovarao, ali, eto, vi idete tim pogrešnim i pogubnim putem. Pa, gde su ti hrabri naprednjaci, ti veliki zaštitnici Srbije, te velike patriote? Gde je taj najveći od svih sinova naših naroda i narodnosti, Aleksandar Vučić, da lupi šakom o sto i da kaže – nećemo više tim pogubnim putem Srbije

Veliko hvala, gospodine predsedavajući, na vašoj sugestiji.Samo sam želeo da kažem da vi zapravo krijete suštinu ovog zakona i da mi našim amandmanima pokušavamo da vratimo stvari na pravi put, a jedini pravi put je zabrana poljoprivrednog zemljišta strancima, koja će i zakonski i ustavno biti zagarantovana za sva vremena. To je politika Dveri.Ja nisam sreo, verujte, ovih dana ni jednog člana SNS ili birača ili birača SPS koji je za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, koji bi ovo podržao kada biste ovo stavili na referendum. Vi ne smete ovo da stavite pred sopstvene članove, jer bi oni podržali ovo što ja danas govorim u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I oni su protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Lažete i sopstvene članove šta danas radite i kakav zakon želite da donesete, jer slušate centralni komitet iz Brisela, jer ste nešto dužni briselskim komesarima, jer nemate sopstveno mišljenje i sopstveni stav, jer zapravo sve vreme radite za interese MMF-a, Svetske banke, Brisela, Vašingtona, NATO pakta i onih koji ovde komanduju godinama unazad.To je suština priče. Vi ste isti kao i bivši režim, nema razlike između bivšeg i sadašnjeg režima u odnosu prema EU. Sa ovim zakonom vi to najbolje dokazujete, jer kažete – moramo, pazite, moramo da ispunimo ono što je neko pre nas potpisao. Što morate?

veoma je jasan stav Srpskog pokreta Dveri koji danas ima apsolutnu podršku građana Srbije. Svi građani Srbije su protiv prodaje zemljišta strancima, kada bi im neko uopšte i dao priliku da se izjasne na referendumu.Zato vi zabranjujete referendum, jer znate da biste na tom referendumu izgubili. Kada biste pitali po pitanju ulaska Srbije u EU, i kada biste pitali o briselskim sporazumima, i kada biste pitali o gej paradama, i kada biste pitali o prodaji poljoprivrednog zemljišta strancima, na svakom od tih referenduma vi biste izgubili i zato ne smete da izađete na referendum, nego ovako zamajavate javnost, kao vi nešto štitite, a zapravo ste najobičnije sluge Brisela Brisela i EU.Zato ste isti sa politikom DS, ne smete da skrenete sa tog puta. Kao što se nekada govorilo da se ne sme skrenuti sa puta Josipa Broza Tita, tako vi ne smete da skrenete sa pogubnog puta Srbije u EU. Hvala.

ali vam skrećem pažnju da ćete, ako još neki put nekog ovde nazovete lažovom, dobiti opomenu. Imate pravo da koristite sinonime, itd, ali nemate pravo da vređate poslanike i ministre.

po Poslovniku. Izvolite. **Maja Gojković** Zahvaljujem poslaniku Orliću na pravilnom tumačenju Poslovnika, da onaj ko kaže – povreda Poslovnika, prvi dobija reč.Dakle, pozivam se na povredu člana 106. i člana 108.

šta bi volela poslanička grupa Dveri da se ostvari, a to je da imaju apsolutnu podršku u njihovoj politici, ali nismo čuli o amandmanu baš ništa.Predsedniče, član 108. ste prekršili zato što vi raspravljate sa poslanicima i vi ih nešto upozoravate i molite ih da krše ili da ne krše Poslovnik, da uvrede nekog, pa, eto, sledeći put ako ne uvrede onda, ili ako uvrede ponovo, vi ćete ih kazniti. Vi samo možete da primenjujete član 108. stav 1, da se starate o redu na sednici, upotrebite ili ne upotrebite stav 2. da kaznite nekog,

Evo, zbog vas ne.

se stara o redu na sednici. Gospođa Gojković se javila kao naš kolega, kao narodni poslanik, ukazujući da je povređen Poslovnik, a ja bih hteo samo da kažem da ste vi ti koji procenjujete, tumačite povrede Poslovnika, a na šta upućuje ovaj član 27. Vi ste merodavni. Nije logično logično da obično narodni poslanik suflira da li nekome treba izreći kaznu ili ne, s obzirom da ste vi vodili dijalog. Mislim da predsedavajući ima zadatak da vodi dijalog sa narodnim poslanicima i to je jedna normalna stvar. Mislim da mi ne treba da budemo neko ko ne može da razgovara između sebe.Gospodine Arsiću, vi ste ispravno postupili. Ne ukazujem na gospođu Gojković i samo potenciram da je dijalog nešto što treba forsirati u ovoj Skupštini. Kolega Nogo, predsedavajući ne vodi dijalog, nego vodi sednicu u skladu sa Poslovnikom.Koleginica Maja Gojković ima puno pravo da ukaže na povredu Poslovnika, kao i svaki drugi narodni poslanik, narodni poslanik, s tim što predsedavajući odgovara za primenu Poslovnika, a neko od poslanika ako smatra da predsedavajući ne radi dobro svoj posao ima pravo da ukaže na povredu.Da li želite da se Skupština u danu za narodni poslanik Maja Gojković, povreda Poslovnika. **Maja Gojković** U pitanju je član 103. u kome se govori da svaki narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika, odnosno ovog puta predsedavajućeg Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika učinjenoj na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno po učinjenoj povredi.U potpunosti razumem poslanike da je prošlo tek godinu dana u ovom sazivu, koliko mi radimo, i da su oni novi poslanici, ali mislim da je za svakog poslanika koji je želeo da pročita Poslovnik bilo dovoljno vremena da se upozna sa ovom odredbom člana 103. stav 1. – svaki poslanik ima pravo da ukaže na povredu Poslovnika, a na vama je da date tumačenje i da glasanjem odlučimo da li je povređen ili ne. Nema to nikakve veze što sam ja predsednik Narodne skupštine. Svaki poslanik, predsednik, to je preduslov da bude i poslanik, siđe u klupu i diskutuje i ima pravo da koristi poslovničke odredbe, pa i povredu Poslovnika. Toliko od mene, besplatan savet kolegi koji je tek godinu dana poslanik. Hvala.

je da imamo jednu stravičnu obmanu javnosti – niko ne prodaje zemlju strancima, niti je to moguće i ovaj zakon to sprečava.Ovde je poenta samo u tome što je neko naučio fraze

Neki se pronalaze ovde.Zaista molim one koji kritikuju ovakav zakon da kažu šta je alternativa. Hoćemo da uništimo konkurenciju? Hoćemo da uništimo poljoprivredu do kraja? Hoćemo na kraju krajeva, pošto se ovde iznosi jedna netačna teza, kaže – zašto samo prema građanima EU, pa sa njima je potpisan sporazum. Zašto morate ovo da donesete? Da ne biste bankrotirali, neko će vas tužiti. Nažalost, neko se 2008. godine jednostrano obavezao da primenjuje SSP. U tome je suština. Mi smo se obavezali jednostrano da nešto primenjujemo. Kada bismo to prekinuli da radimo, neko bi nas tužio, pred svakom arbitražom bismo izgubili svaki spor. Što ne kažete građanima da kada biste to uradili da bi ova zemlja bankrotirala. Hoćete zemlju do bankrota da dovedete? Da li vam je to politika? Da, donosimo zakon, ispravljamo grešku, ne grešku, nego ispravljamo jednu katastrofu koju je neko 2008. godine uradio i pokušavamo da zaštitimo poljoprivredno zemljište, a ovi što ovakve floskule izriču

niti da rade u bilo čemu gde postoji neko tržište, nego isključivo žele da zaštite interese pojedinih domaćih tajkuna ovde, i to je najveći problem. Hvala

vam.Drugi stav istog člana – državljanin države članice EU, koji je i državljani Republike Srbije, poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može steći pod istim uslovima, kao i drugi državljani Republike Srbije. Ovim se uvažava obaveze koje imamo prema sporazumu. Ovim se uvažava obaveza da se otvori i ovim se govori o realnosti. Šta je realnost?Kada se odredbe koje nam je predlagač podneo kao osnovni predlog prevedu, onda se svodi na to da to ne može biti niko ko nema državljanstvo Srbije. Pošto u Srbiji ima dovoljno građana koji imaju dvojno državljanstvo, osim građana država poput Crne Gore, koji zabranjuju dvojno državljanstvo, onda je vreme da to i priznamo da je to njima namenjeno, kao što i u bilo kojoj slobodnoj volji u zemljama EU, da li u formi privremenog ili trajnijeg gastarbajterstva postoje državljani Srbije koji su istoveremeno državljani i drugih članica EU.NJima ste EU.NJima ste namenili ovaj član, ali nećete da se to zna. Nećete da se zna da će Srbija prodavati poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini. To ne može da se ne zna i to je loše. Kampanja koju pokušavamo da preživimo i u ovoj Skupštini, inače u javnosti, da je SSP loše pregovaran, pa je ovo ishodište, rekla sam to u raspravi u načelu, nikome neće doneti koristi, apsolutno nikome. Treba da odrastemo. Treba da znamo kako se…Da, se…Da, dame i gospodo, da odrastemo, da ne lupetamo ovde kako se pregovara SSP i da budemo ponosni što pojma nemamo, da odrastemo.(Vladimir vi?)Možete i dobacivanjem da me pitate, ja vas vrlo pažljivo i strpljivo slušam, od početka ove rasprave slušam naučene rečenice koje se u ovom zanatu zovu mesidž boks, da smanjimo štetu što ćemo da slažemo naše birače, pa ćemo ipak prodavati zemlju u privatnom vlasništvu, što je legalno, legitimno nije. Ali, slušam nedopustivo neznanje o tome kako teče proces evropskih integracija, uključujući proces pregovaranja o SSP. Imate i amandman koji to dokazuje, potpuno neznanje. Ja ću o tom amandmanu kada bude na dnevnom redu.Taj amandman ste prihvatili. Pojma nemate šta ste prihvatili. Vlada ga je ponudila. Svako ko izgovara rečenicu – loše je ispregovaran jednostrano, neće da odraste, pa će se igrati u pesku periferije. Moja ponuda…(Narodni

govore ono što vi u suštini predlažete, izuzimajući folklor rasprave koja se dešava u ovoj sali i koja se dešavala na odborima.Ponoviću ovde za kraj, u pokušaju da vam predložim da prihvatite ovaj amandman, i ovaj amandman, kao i svaki drugi, glasa se grupno na sednicama odbora, to što se ovde ne razume šta to znači ili što se misli šta nas briga, mi smo većina, možemo kako hoćemo govori jednako o vladajućoj većini, kao i opoziciji. To je naš nesporazum, banalan, ali dubok, ne može grupno da se glasa o amandmanima.Ne može da nas nervira što ima 42 amandmana. Ne možete podizanjem ruku da proglasite da Poslovnik ne važi na sednicama odbora i da bude grupno glasanje protiv amandmana. Ne može. Iz istih načina posmatranja šta je institucija, šta su odbori, istih,

vašeg osnovnog predloga.Nema laži, nema prevare. Ako imaš dvojno državljanstvo, izvoli dva hektara. Dva po dva, dva po dva, dvadeset puta po dva, kako god, ali je to ono što će se u suštini dešavati uz blokade u odnosu na uslove. Vi nećete da govorite ovde o otuđenju privatnog, a to piše u nekim zakonima drugih zemalja koje su takođe potpisivale SSP, ali govorite o otuđenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ili su isti uslovi, a i ono uslovo, i ovo uslovo i ovo otuđenje i ono otuđenje ili hoćemo da na prilično amaterski način i aljkavo pokušamo da sakrijemo ono što se sakriti ne može. Privatno poljoprivredno zemljište će biti prodavano. Jedino je pitanje – kome? Hvala.

Poštovane koleginice i kolege poslanici, uvaženi ministri, poštovani građani Srbije, mi govorimo danas o ovom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i on nudi neka iznuđena rešenja koja su ograničena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Mislim da ima nekih dobrih rešenja o kojima sam govorio u načelnoj raspravi, ali hoću da iznesem pre svega lični i stav PUPS-a u vezi poljoprivrednog zemljišta. Naš stav je poznat – ni pedalj zemlje strancima.Međutim, mi kao odgovorni ljudi moramo poštovati međunarodne sporazume koje je neko u naše ili u ime države, ili naroda potpisao. Zato i kažem da su ovo neka iznuđenja rešenja i kakva su, takva su. Sigurno su bolja nego što je predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.Zbog toga sam i hteo da se ovaj zakon popravi na neki način i da podnesenim amandmanom na član 3. u novom članu 72.đ. u prvom stavu, posle reči – državljani države članice EU dodaje tekst – kao i domaće pravno lice čiji su vlasnici ili suvlasnici

u privatnoj svojini, polazeći od sporazuma mogu steći pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade, pod uslovima propisanim ovim zakonom. Što znači da u istu ravan stavljamo i vlasnike nekih pravnih lica kao što smo stavili i državljane države članice EU.Ja sam dao logično objašnjenje. Smatram da se predviđeni članom mora dopuniti odredba koja bi proširila dejstvo predviđenih izmena i dopuna i na domaća pravna lica čiji su vlasnici ili suvlasnici državljani država EU, kako posrednim putem, osnivanjem ili registrovanjem fiktivnih privrednih društava ili udruženja ne bi došlo do mogućnosti zloupotrebe ovih zakonskih rešenja odnosno posrednog sticanja svojine nad zemljištem mimo uslova predloženim članom.Takođe članom.Takođe sam u ovom članu predložio i promenu stava 7. da Republika Srbija, dodajući domaća i pravna, fizička lica treba da imaju pravo preče kupovine, kao što je to država Republika Srbija.Ovaj Srbija.Ovaj stav bi izgledao ovako – Republika Srbija, domaća, pravna i fizička lica imaju pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini koja je predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana. Ovo kada sam predlagao rukovodio sam se da se omogući, znači, našim domaćim pravnim fizičkim licima da ta 2 ha ako se graniče sa njihovom parcelom da imaju pravo preče kupovine.Meni je jasno ovo objašnjenje gospodina ministra. Donekle je prihvatljivo međutim sada ne možemo reći da li sam ja u pravu koji predlažem ovaj amandman ili je u pravu ministar koji je odbio moj amandman ali će to svakako vreme pokazati vreme pokazati ko je bio u pravu i da li smo mi doprineli ili nismo doprineli usvajanjem ili ne usvajanjem ovog amandmana. Zahvaljujem.

oštro ili neprihvatljivo za vladajuću većinu, da se taj problem reši tako da bismo prosto stavili van snage ovaj zakon, odnosno ove izmene i ostali na formulaciji koja je i bila, a to je važeća formulacija, to je zabrana prometa, odnosno prodaje privatnog zemljišta.Ovo je jedan tehnički amandman ali koji kaže – ako to već nećete, ako već hoćete da barem formalno omogućite ili omogućimo strancima da mogu da kupuju poljoprivredno zemljište, onda hajde da ta intencija koja je otprilike očigledna i niko je tu nije osporio, a neke od kolega iz vladajuće većine su to i direktno rekli, da i mi zapravo

naveliko omogućiti prodaju poljoprivrednog zemljišta. Neće, ta 2 ha, po 2 ha, kažem, oni koji su zainteresovani uz sve ove blokade i uslove koji su postavljeni stvarno neće biti previše motivisani da navale i da kupuju. Oni koji kupuju, posebno ovi špekulativni, međunarodni kapital, on će ići na otvaranje preduzeća, zajedničkih firmi i na taj način će otuđivati, odnosno preuzimati zemljište kao što je to činio i do sada u Srbiji.Moj apel ministru jeste i Vladi, bilo kojoj vladi, sadašnjoj i nekoj budućoj, nadam se da što pre preduzme neke mere. Nije jednostavno, ali da sprečimo.Što se tiče SSP, da, ja za razliku od koleginice Čomić zaista mislim da je loše ispregovaran, pogotovo u nekim aspektima, to uopšte nije sporno i da je trebalo tu da se interveniše. Ali, kada pogledamo loše je ispregovaran i Briselski sporazum, uzgred budi rečeno, tako da nemamo pravo da se žalimo, odnosno vladajuća većina da se žali samo na na Briselski sporazum i prethodnu vlast jer je i ona još gore i katastrofalnije ispregovarala, sadašnja Vlada Briselski sporazum o Kosovu.Bilo kako bilo, upravo zbog toga, a nisam slučajno spomenuo Briselski sporazum, upravo zbog tog Briselskog sporazuma možda je moguće da EU neće reagovati kritički prema ovakvim izmenama iako i oni nisu slepi i jasno je i njima da se zapravo na ovaj način u suštini sprečava ili omogućava istovremeno onemogućava promet poljoprivrednog zemljišta.Meni je to malo malo naivno, malo providno, rekao bih malo neozbiljno, a onda sam hteo da malo ovim amandmanom smanjim tu neozbiljnost tako što bi izbrisali ovu tačku 4. u ovom članu 72đ gde se traži pored svih onih 10 godina, pored svega drugog koliko trebaju da imaju registrovano domaćinstvo, koliko treba da su nastanjeni, stalno nastanjeni u jedinici lokalne samouprave. Pa, koliko je tih Hansova i Pjerova je stalno nastanjeno 10 godina u jedinici lokalne samouprave, pa im se još traži da imaju u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Pri tome se ne specifikuje šta znači ta oprema i mehanizacija. To može da znači kompletna mehanizacija, a može da znači traktor, a može da znači prskalicu za voće, može da znači kosilicu za travu, za šišanje trave.Prosto, mi deluje malo neozbiljno pored ovih ozbiljnih stavki, uslova koji se tu stavljaju, strogih, ponekad čak i prestrogih, ali razložno strogih, da se tako uvodi i neozbiljan kriterijum kao što je mehanizacija i to bez specifikacije šta znači mehanizacija i oprema za obavljanje proizvodnje. Znači, mogu da budu i obične grabulje, pa da to bude uslov ili da ne bude uslov. Prosto, to bi se moglo izbaciti, ne bi bolelo, a pokazalo bi se ili bi bar malo delovalo ozbiljnije, ovaj predlog zakona sa kojim idete, kojim ponavljam i time završavam, time neće biti predmet kritike od Brisela samo zbog toga što su zadovoljni nekim drugim stvarima koje vlast odrađuje pre svega na Kosovu i na nekim drugim poljima. Kada budu nezadovoljni, onda će pokrenuti ovo pitanje i naterati vas da promenite ovaj zakon. Hvala. **Vladimir Orlić** Pozivam da se ne prihvati. Uvođenjem zaštitnih mera mi smo danas obrazložili, a ako neko danas nije stigao da isprati sve, radili smo to i u petak, ako je i tad bio zauzet, radili smo to i u četvrtak. Da, smatram da postoji pun smisao u postojanju postojanju ovih mera.Uostalom, još jednom, nismo mi ove stvari izmislili u četvrtak, dakle, ove stvari već postoje, primenjuju se. Da li ima ili nema bilo kakve veze sa Briselom, neka zaključi svako ko ovu sednicu gleda, na Briselski sporazum. Razumem da neko nema, prosto nema šta drugo da kaže, ali ako će da se zgražava i sablažnjava nad Briselskim sporazumom ili kako je sam rekao u amandmanu na član 1. nad bilo kakvom čak i teoretskom mogućnošću da strani državljanin postane vlasnik pa čak i do 2 ha pod svim ovim uslovima i samo zemljište iz privatne svojine, neka izvoli, neka objasni obožavaocima zašto onda sam predlaže da mu se to olakša. Predlaganjem ovakvog amandmana smanjujemo uslove i olakšavamo priču. Alal vera. Hvala lepo.

Možda neko ko je grabio novac iz Lutrije Srbije može grabulju da nazove mehanizacijom. Grabulja je poljoprivredna alatka i nije mehanizacija. Hvala. Nema potrebe da trošim tih 14 sekundi, samo da vam kažem, ovo sam predložio da bi se ta vaša neozbiljnost ovog vašeg predloga bila manja, a jasan je moj politički stav i on uopšte nije sporan. Dakle, on je protiv, ali ako hoćete da budete ozbiljniji, onda makar izbacite ovo. **Maja Gojković** Na član 3.

Na član 4. amandman je podneo Marijan Rističević.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, ja ovaj amandman delim sa poslaničkom grupom SPS zato što su amandmani bili gotovo identični. Dakle, oba rešenja su takva da pokušavamo da maksimalno čuvamo suverenitet ove zemlje.Mi ne spadamo u onu grupu, posebno stranku bivšeg režima koja je olako Josipoviću poklanjala delove teritorije. Mi i te kako vodimo računa o granicama Republike Srbije, posebno prema našim susedima. Neko je ovde rekao da ne očekuje da će neki evropljanin, evropski farmer doći u Srbiju, a to je isto kao kada bi neko iz Holivuda došao u Kaluđericu. Po neko se nađe iz Holivuda, to i nije čudo da dođe u Kaluđericu, a pravo je čudo kada neko sa 800 evra plate kupi stan u Beču. To je malo veće čudo i da poslanička grupa je zahvaljujući tim olako datim poklonima stekla neke nekretnine širom EU, račune na raznim Devičanskim ostrvima.Mi, za razliku od njih čuvamo suverenitet zemlje i ova teritorija u kojoj je nedozvoljeno prometovati poljoprivredno zemljište ni pod kojim uslovima strancima, fizičkim licima je teritorija od 10 km. Naravno, mi želimo da gajimo prijateljske odnose, ali ne možemo da zaboravimo istoriju da u evropske farmere spadaju i hrvatski paori, mađarski paori, bugarski paori, rumunski paori. Stoga, ja mislim da ova odredba od 10 km uzduž granice Republike Srbije je nužna, kao i ona koja se tiče kopnene zone bezbednosti gde je takođe 10 km. Stoga je ovaj amandman produžen i ja sam zahvalan i poslaničkoj grupi SPS koja je predložila isti amandman. Hvala. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Krunski dokaz aljkavosti i neznanja.Ministre, gde je granica između Hrvatske i Srbije? Gde je granica između BiH i Srbije? Postoji li granica ministre? Ovaj amandman je posledica katastrofalne izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. godine, sa vrlo sličnom odredbom. Kako ćete bilo kome ko dođe kod vas da izmerite 10 kilometara od granice sa Hrvatskom i Bosnom koje nisu utvrđene?Jel razumete razmere - nemam pojma, ali dobro zvuči.To je ovaj amandman. To je umesto svega važnog o čemu treba da se razgovara u ovom društvu. Granice Hrvatske i Srbije nisu utvrđene kao ni granica Bosne. Ako će odgovor biti jednom će biti utvrđene, onda ja pitam pa što ne stavite ovde administrativna granica po obavezujućem pravnom aktu koji je potpisala Beograd i Priština i to će jednom biti usvojeno, ali nije sada usvojeno.Nije sada usvojeno, sada nije na snazi. I šta više, ništa nismo naučili, iz grešaka koje je pravila Hrvatska dok je pristupala, a Slovenija već bila članica EU. Vrlo sličnim ponosom na neznanje.Hrvatska je prenebregla, zatim Slovenija za crtanjem granice na morskom dnu u Piranskom zalivu, te granice nije bilo, te ni kod Badintera nije bilo.Ja sam isto molila i 2015. godine u decembru kada je donet ovaj grozan zakon koji je sada na snazi i sada šest meseci kasnije ja slušam – mi čuvamo naše granice, od narodnih poslanika koji ne znaju da mi naše granice nismo utvrdili. Nismo ratifikovali, nismo potpisali sporazum.Zašto sam vam rekla da je mnogo bolje kad vas ja, recimo, kritikujem, nego kad slušate naučene rečenice za hvalu, zato što ćete vi imati problem, jer će da dođe neko i tražiće šumu, parcelu, znaju ovde svi kako je lep gornji Dunav, deset kilometara odatle, kako je dobra Bačka zemlja, imaćete to i u Sremu. Kako ćete odbiti da date saglasnost za prodaju privatne parcele od dva hektara? To sutra budu i male parcele, uglavnom voćnjaci i ostalo.Kako ćete mu reći, šta ćete mu reći? Izvinite, ne znamo, nismo utvrdili granicu između Srbije i Hrvatske. Lakoća kojom se o ovakvim stvarima na ovakav način govori, govori o svima nama. Nije to ni na polu zlu vladajuće većine niti je na korist nekakve opozicije, niti na štetu ovima ili onima. To je neozbiljno i posramotno, a vi samo mislite da je i pokorisno. Hvala vam. Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, želim pre svega zbog javnosti i svih koji posmatraju već danima raspravu koja se odnosi na izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu da kažem nekoliko stvari o ovom amandman je posledica želja da na identičan način postavimo pravila igre kao što je to reč i u prethodnim izmenama zakona.Kada me pitate šta ćete uraditi? Mi kao država imamo jasan svoj stav da moramo da zaštitimo i bezbednosne interese Srbije, a sa druge strane, mislim da ste jednu stvar prenebregnuli.Rokovi počinju da teku od dana stupanja na snagu ovog zakona, imamo deset i više godina od primene, izvinjavam se, nisam se dobro izrazio, a prošli put ste mi rekli – ako primetite da ste pogrešili, korigujete se, i evo očigledno da sam nešto i ja naučio kroz ovu raspravu i to je normalno.Samo ljudi koji ne žele da se menjaju, nemaju pravo da idu napred.Ima jedna stvar koju želim da vam kažem, ovo za deset i više godina, vama hvala na tome što vi mislite da ću ja biti tu na istoj poziciji i da donosim istu odluku, ali nadam se da ćemo tada već svi zajedno rešiti svoje putovanje kojim idemo trenutno, a to je put evropskih integracija. Upravo, da ne bismo sprečili taj put evropskih integracija, da nastanu negativne posledice, nedonošenjem, još jednom podcrtavam, nedonošenjem

meni je drago što su pripadnici bivšeg režima priznali da su nam ostavili potpuno razvaljenu, čak i teritorijalnu razvaljenu državu.Ja im odajem priznanje na tom priznanju, ali ako oni misle da će granica biti tamo gde se Tadić dogovorio sa Josipovićem, grdno se varaju. Hvala.

Hvala gospođo predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, amandman je prost i glasi – briše se.Dakle, ja sam zaista razočaran kako ste vi ovo odradili u ministarstvu u kome ste vi ministar. Sednica je počela 24. i u tom članu kaže da zakon treba da se usvoji osmog dana. Zar niste znali da će da budu amandmani, zar niste znali da ta sednica ne može da traje jedan dan i zar niste znali da ćete biti van roka?A da bi se ta pogubna stvar koja se zove, ono što ste par puta podcrtali put ka EU i usklađivanje SSP sa prolaznim vremenom do 1. septembra, ispravila, jedan od kolega podnosi amandman koji se naravno, usvaja da to bude od dana donošenja po ubrzanom postupku. Znači, ne hitno, nego sutradan.Zaista sam iznenađen koliko proizvoljnosti postoji u donošenju ovako ozbiljnog zakona. To što se ja sa zakonom ne slažem, izmenama zakona ne slažem, to što smatram da je on poguban po Republiku Srbiju i da je SSP poguban po Republiku Srbiju, to je pravo moje i moje političke opredeljenosti, ali vi ste sami rekli da je SSP štetan i vi ste sami rekli nešto što nije tačno, da mi njega ne možemo da raskinemo. SSP je protivustavan

povući i potpuno poništiti. Hvala. bliži kraju, u pogledu ovog člana 4. koji se odnosi na vreme kada kreće, kada je stupanje i primena zakona.Želim samo jednu stvar zbog javnosti da kažem, naravno da smo mi odgovorni i da nismo ovakvu stvar uradili kao što ste vi to pokušali da navedete. Mi smo pre mesec dana usvojili ovaj zakon na Vladi, uputili ga na Vladu i uputili ga nakon toga ka Skupštini. Sednica Skupštine održava se ovih dana i u tom trenutku da smo znali kada će biti tačan termin sednice, sigurno da bi tu odredbu stavili u skladu sa ovim što je kolega Rističević i predložio i ja sam zahvalan na tome i to je samo dokaz da interaktivnom diskusijom između svih sudionika u ovom poslu, dolazimo do kvalitetnih rešenja i da nismo sujetni i da ne bežimo od bilo kakve konstruktivne rasprave.Hvala puno. **Zoran Krasić** I mi smo podneli amandman na ovaj član koji reguliše stupanje na snagu Zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Za završni komentar, mislim da je baš i trenutak da se kaže, ako već toliko smatrate da imate obavezu po SSP-u, onda ste mogli malo drugačije da koncipirate taj zakon, da eventualno propišete neke uslove i da onda jednim članom kažete da će taj član i taj zakon da se primenjuje u roku od sedam godina, od kad Srbija postane punopravni član EU.Vi se niste opredelili na taj korak. Neke države koje su takođe bile u procesu pridruživanja koristile su to, doduše svašta su oni koristili i proglašavali zemljište kulturnim dobrom itd. itd.Na samom kraju da se vratimo praktično na početak. Oni koji su glasali za SSP imaju obavezu da glasaju i za izmene ovog zakona. Oni koji nisu glasali za ratifikaciju odnosno za potvrđivanje Sporazuma 9. septembra 2008. godine, ne bi smeli ni danas da glasaju.Da se setimo ko je glasao, glasala je DS, glasala je stranka glasala je stranka Rasima LJajića, glasao je PUPS, glasao je SPS, verovatno je glasao i SPO, Liberalno-demokratska stranka je glasala, Liberalni savez Nenada Čanka je glasao i kada saberete to nije 126. Znači, to nije 126, oni su tada imali 140 i nešto, danas nemaju 126 glasova i ovaj Predlog zakona ne bi smeo da bude usvojen i ove izmene ne bi trebale da se prihvate. Oni koji su u međuvremenu promenili mišljenje,

vidi se koliko temeljno se, zapravo, naša izvršna vlast Ministarstva uprave upuštaju u posao koji rade i vidi se kako i vladajuća većina sprovodi evropske integracije.Dakle, tri dana pred istek roka, raspravljamo o usvajanju zakona u kojem je predloženo da stupi na snagu po proteku roka, a onda narodni poslanik iz vladajuće većine predlaže amandman kojim se ispravlja ta greška kako bi zakon stupio na snagu u roku. Dakle, to sve govori o načinu na koji se sprovode evropske integracije. Znači, tu leži problem tranzicije u Srbiji i zato će ona trajati doveka i zato neki misle da mi u EU nikada nećemo ući, ali ne zbog EU, ja bih ipak rekao zbog nas samih. Hvala.

brige dragi ljudi, sve je kako treba, rešeno je pitanje kada će stupiti na snagu, time što je podnet amandman blagovremeno i regulisan je rok kako valja, a onaj koji je izgleda zaboravio da je sam ovde pročitao kog datume je predlog stigao u Skupštinu, neka premota snimak, neka pronađe sebe, verujem da će se prepoznati, pa možda mu bude jasnije šta je rekao onda, a šta maločas. Hvala.

avgusta.Gledajući lidere političkih partija kako su se razgolitili po belosvetskim morima, shvatio sam da ne bi trebali da razmatramo zakon dok se oni ne skupe sa tih belosvetskih mora i ne dođu u ovu Narodnu skupštinu. Iz toga sam zamolio Ministarstvo poljoprivrede da mi to ipak razmatramo pri kraju avgusta i s tim u vezi sam na vreme podneo amandman, dajući šansu tim razgolićenim liderima da učestvuju u ovoj raspravi, da ne kažu da smo zakon usvojili bez njihovog prisustva.Moram da kažem da sam iznenađen, s obzirom da su svi opozicioni predstavnici na odmoru, a ministar je tu, glasali za ovaj zakon u načelu, pa ni u pojedinostima nisu imali nekih velikih zamerki, vidim da je rasprava bila nešto burnija.Jedno moram pozdraviti. Pozdravljam glavnu stranku bivšeg režima zato što je rekla da nema više laži, nema više prevare, shvatio sam da odustaju od svog programa i statuta. Hvala.

izmene, bilo kakve. Ako se već vrši kao što hoćete, onda dajemo konstruktivne predloge, da vidim šta tu može konstruktivnije uprkos nekim pokušajima da budemo skrenuti sa tog kursa dobronamernosti i konstruktivnosti.Nadam se da će gospodin ministar to shvatiti.Gospodin shvatiti.Gospodin Krasić sada je spontano predložio, zapravo nešto što stoji u našem amandmanu, iako nije znao šta stoji u tom amandmanu. Kada već hoćete na neki način na mala vrata onemogućite, ili maksimalno otežavate prodaju, a to je suština ovoga, nema tu nikakve sumnje, da dozvolite, ali da otežate onda zašto se ne usvoji, gospodine ministre, i kolege iz većine na naš predlog amandmana, koji kaže – ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, a primenjuje se po isteku 10 godina od dana sticanja punopravnog članstva Republike Srbije u EU. Dakle, 10 godina od punopravnog članstva.Znate, to deluje daleko ovo što vi propisujete, ali bilo je daleko i kada je usvojen SSP, bio je daleko 1. septembar 2017. godine, ali ono što bude daleko dođe blizu, znači ovako smo ga mi prolongirali ne za 10 godina kao što to radi ovaj ministrov predlog ili predlog Vlade, nego kažemo 10 godina od ulaska u punopravno članstvo. Ako tog ulaska bude, onda ćemo da ako ga ne bude, kao što ja verujem, a i većina vas veruje da od toga neće biti ništa, onda Bože moj, mislim da je oligantno, ne sprečava, politički je korektno, a istovremeno je iligantno vrlo u duhu onoga što rade vlade Mađarske i Slovačke i Poljske i drugih članica EU koji su unutra, pa sada naknadno produžavaju

Hvala lepo.Još ovo, pa da polako privodimo kraju.Pozivam da se ne prihvati. Moram da priznam primetio sam jednu zanimljivu stvar, ali postoji jedna negativna stvar i zbog te druge ja svakako ne mogu ovo da prihvatim. Zanimljivo jeste da ovako kako je napisano ovo izražava, koliko vidim puno uverenje predlagača, da će Republika Srbija postati član EU. Nema nikakvih potencijala, nego kaže kada se dogodi.E sada, ako to znači da su određeni svoje političke poglede korigovali, to je možda čak i za pohvalu. Postali su nešto realniji nego što se predstavljaju.Možda u tom duhu i treba tumačiti one njihove druge amandmane kojima su predlagali da se olakša

Ako je predlog da one ne budu u primeni odmah nego tek od danas pa do momenta kada postanemo članica, pa onda tek za deset godina, to znači da nema nikakve zaštite u kompletnom međuvremenu. Vidite, to nije dobro i upravo jedan od najboljih efekata ovog zakona time bi bio potpuno obezvređen. **Maja Gojković** Vratite se na amandman, molim vas. **Vladimir Orlić** O amandmanu i pričam.Dakle, amandman koji kaže - deset godina nakon što postane članica, kažem, nije dobro zato što ne pokriva period od danas do momenta kada se stiče članstvo, pa još narednih deset godina.Na samom kraju, kada pričamo o dobrim i stručnim predlozima, ja zaista još jednom ponavljam uverenje da svaki član predloženog zakona, pa i ovaj jeste dobro i stručno rešenje. Ako tražimo ono što je primer za ono drugo, dobar primer se može pronaći u razlici između člana 63, našeg sporazuma i, kako kažu, članka 60. sporazuma koji je ispregovarala Hrvatska. Onome ko je ispregovarao sa tom razlikom na našu štetu svaka čast na stručnosti i znanju. Gotovo je. Hajde da glasamo. Hvala. Nije ništa gotovo, osim toga da poslanici koji su se prijavili, nemaju više vremena.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.(Saša smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u imam.)Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 28. avgust 2017. godine sa početkom u 17.15 časova kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja

ostalo.)Ovo nema cenu, ovo što ja radim, pošto u takvim uslovima radim, poslaniče, da je to neverovatno.(Saša